Ще започнем с Доклада на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 9 май 2018 г., разгледа и обсъди Проект за решение за приемане на Годишен доклад за младежта

в Министерството на младежта и спорта. От името на вносителя Докладът беше представен от госпожа Ваня Колева. В своето изложение госпожа Колева информира народните представители, че Годишният доклад за 2016 г. е изготвен на база обобщена информация от всички институции, чиято дейност има отношение към младежите в страната. За нуждите на Доклада е реализирано национално проучване на тема „Установяване на ефекта на политиките за младежта върху младите хора в страната“. Въпросите, заложени в проучването, следват основни теми и приоритети на Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г. Информацията е структурирана на базата на индикаторите по девет девет приоритета. През 2016 г. е разработена и приета Национална програма за младежта за периода 2016 – 2020 г., по която са финансирани проекти за създаването на 36 младежки центъра в 26 областни града в страната. За активизиране на младите хора в малките населени места и участието им в доброволчески инициативи са финансирани 39 проекта. Общата стойност на предоставените средства за 2016 г. са в размер на 695 хил. лв. Вносителят акцентира върху това, че дейностите по отношение на насърчаване на младежката заетост в страната през 2016 г. са изпълнени в контекста на инициативата „Европейска гаранция за младежта“. Проведени са 36 трудови борси с участието на работодатели и младежи за активиране неактивните младежи. В тях са участвали 5257 младежи до 29 години, като 3443 са започнали работа. В програми и мерки за заетост, стажуване и чиракуване, финансирани със средства както от държавния бюджет, така и от Европейския социален фонд, са включени 23 108 младежи до 29 години. Първите две части от Доклада се спират върху профила на младите хора и върху основните демографски характеристики на младежите в България. Според информацията в доклада българските младежи нямат сериозни социални дефицити. Над 70% от младите хора смятат, че средствата им са достатъчни за пълноценно хранене, закупуване на облекло и обувки, заплащане на електрическа енергия и закупуване на лекарства. Придобиването на висше образование до голяма степен е гаранция за заетост в България. Само 4% от всички висшисти са били безработни по време на направеното социологическо проучване. Високата степен на образование се оказва определяща и за удовлетвореността на младите хора от работата им – 65% от младежите са доволни, а само 29% са недоволни. Госпожа Колева посочи, че в края на 2016 г. бюджетът за финансиране на младежките дейности е увеличен с 2 млн. лв., което е над три пъти повече от това през 2011 г. Заместник-министърът на младежта и спорта информира членовете на Комисията и за някои от постигнатите резултати през 2016 г. 40 500 младежи са започнали работа на първичния пазар на труда, 23 000 до 29 години са включени в програми и мерки за заетост, 4200 са включени в различни форми на обучение. В заключение госпожа Колева каза, че изпълнението на приоритетите и целите на държавната политика за младите хора в страната е свързано, както с постигането на определени резултати конкретните секторни политики, така и с по-добро взаимодействие между отделните звена на изпълнителната власт по отношение на мерките и дейностите, насочени към подобряване на живота на младите хора. последващата дискусия взеха участие народните представители Весела Лечева, Христо Проданов, Иван Ченчев, Михаил Христов. Народните представители анализираха направените изводи за финансовото състояние на младите хора, икономическата им активност, акцентираха и върху липсата на държавна подкрепа и справедливост – 85% от младите хора не са усетили закрила от държавата, според тях. Подкрепиха и идеята при определяне на младежките политики да се прилага диференциран подход към три различни възрастови граници, те да не бъдат общо от 15 до 29 години, а да се разделят на три, което ще доведе до по-голям прилагането на младежките политики. В хода на обсъждането бе посочено, че Докладът предоставя информация за особеностите в образователното и социалното развитие на младите хора в страната. След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати: 13 гласа „за“, 5 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме Проект за решение за приемане на Годишен доклад за младежта за 2016 г., № 802-00-19,

заместник-министъра в залата. Господин Атанасов, продължете с четенето Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 19 декември 2018 г., разгледа и обсъди Годишен доклад за младежта за 2017 г. и Проект на решение, № 802-00-55, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2018 г. На заседанието присъстваха госпожа Ваня Колева – заместник-министър на младежта и спорта, и госпожа Гергана Рошманова. От името на вносителя Докладът беше представен от госпожа Ваня Колева. В своето изложение госпожа Колева информира народните представители, че Годишният доклад за младежта 2017 г. е изготвен изготвен на база обобщена информация за реализираните мерки на компетентните институции, отговорни за разработване и прилагане на младежките политики, Националния статистически институт, както и от проучване „Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната“. Въпросите, заложени в проучването, следват основните теми и приоритети, на Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г. за завишаване на гражданската активност, ролята на младите хора в превенцията на престъпността, насърчаване на здравословния начин на живот, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на младите хора, развитие на младежкото доброволчество, развитие на междукултурния и международния диалог, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, както и превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение. Целта на Доклада е да покаже специфичните проблеми, социално-икономическите реалности, начинът на живот на младежите, както и техните нагласи и ценности. Докладът предоставя информация относно програми, проекти и мерки за заетост и обучение, финансирани със средства от държавния бюджет. Запазва се тенденцията за повишаване активността на институциите по отношение предоставянето на социални услуги за деца, младежи и семейства, насочени към подкрепа на уязвими групи. Заместник-министърът на младежта и спорта информира членовете на Комисията и за постигнати резултати по отношение на инициативи, обучения и услуги, предоставяни от младежките информационно-консултантски центрове, където са участвали 214 133 младежи. От тях 58 912 са били млади хора в неравностойно положение, 21 805 са безработни, 41 955 са работещи, 105 202 са ученици, а 41 221 са студенти. Докладът отчита, че българските младежи нямат сериозни социални социални дефицити, като 70% от младите хора смятат, че средствата им са достатъчни за пълноценно хранене, закупуване на облекло, закупуване на обувки, заплащане на електрическа енергия и закупуване на лекарства. Младежите, които са в тежко социално положение, са най-вече част от етническите малцинства, което се оказва основният фактор за ниския им социален статус. Намалял е броят и относителният дял на напусналите училище 2,9% през 2016 г. до 2,7% през 2017 г. Докладът предоставя статистика от Агенцията по заетостта, която показва, че безработните до 29 години се свиват с почти 16%, като отчита, че около 42% от работещите млади хора нямат намерение да сменят своята работа, докато около 13% са в процес на търсене на нова работа. Наблюдава се тенденция към повишаване на броя на завръщащите се младежи в България след завършване на образованието си в чужбина. Все още е голям делът на младежите, които не проявяват интерес към политиката. Основен акцент и приоритет на Министерството на в борбата и превенцията на всякакви форми на агресия и зависимости сред младите хора е разработената Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта с бюджет от 2 млн. лв. Програмата е насочена към младите хора на възраст от 15 до 29 години и се реализира в три направления – „Информирай младите“, „Мотивирай младите“ и „Активирай младите“. Предоставени са стипендии на 426 ученици с изявени дарби. По отношение на Програмата за превенция на хронични незаразни болести са реализирани дейности, насочени към ограничаване на рисковите фактори, свързани с начина на живот тютюнопушене, нездравословно хранене, ниска физическа активност, употреба на алкохол и други. Използвани са различни образователни методи и форми на обучение: беседи, лекции и дискусии с общ брой участници 65 500. Докладът предоставя информация относно броя на деянията, извършени от водените на отчет в Детска педагогическа стая в съучастие на малолетни с непълнолетни. Отчетена е необходимостта от взаимодействие на институциите за провеждане на политиките за личностното и професионалното развитие на младите хора, както и за предотвратяване на причините, които пораждат престъпност и социално изключване. В заключение госпожа Колева посочи, че политиката на Министерството на младежта и спорта ще продължи да бъде насочена към насърчаване на учащите за системни занимания със спорт, създаване на навици за здравословна двигателна активност и възможности за спортна изява. В последвалата дискусия от страна на народния представител Весела Лечева бяха изразени резерви относно обективността на данните, представени в Доклада. Народният представител Севим Али отправи препоръка да се изискват становища от младежките организации на парламентарно представените групи при подготовка на Доклад 2018 г., а госпожа Светлана Ангелова изрази своето задоволство от отчетените в Доклада резултати, като допълни, че трябва да продължат усилията в тази посока. В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване с 10 гласа „за“, „против“ и 2 „въздържал се“ Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да приеме Проект за решение за приемане на Годишен доклад за младежта за 2017 г., № 802-00-55,

относно Годишен доклад за младежта за 2016 г., № 802-00-19, внесен от Министерския съвет на 20 април 2018 г. „На свое редовно заседание, проведено на 9 май 2018 г., Комисията по образованието и науката разгледа Годишен доклад за младежта

В заседанието взеха участие господин Петър Младенов – началник отдел „Младежки политики“ в Министерството на младежта и спорта, и госпожа Деница Сачева – заместник-министър на образованието и науката. Господин Петър Младенов посочи, че Докладът е изготвен на база обобщената информация от всички институции, чиято дейност има отношение върху младежите в страната. За нуждите на Доклада е реализирано и национално представително проучване на тема „Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната“. Структурата е съобразена и с основните приоритети и стратегически цели на политики за младите хора, залегнали в Националната стратегия за младежта (2010 – 2020 г.). Информацията от проучването показва, че броят на младите хора в страната на възраст от 15 до 29 години към 31 декември 2016 г. е 1 125 125 души, или 15,8%, от които от които 849 989 живеят в градовете, а 275 136 – в селата. Целевата група в периода до 2020 г. ще намалява, като особено рязко това ще се отрази на възрастовите групи 15 – 19 години и на възрастовата група 20 – 24 години. По отношение на образованието 63% от живеещите в селата и 59% от живеещите в малките населени места не смятат, че могат да получат добро образование в своето населено място. столицата 79% смятат, че могат да получат добро образование, а едва 11%, че не могат. Положителна е тенденцията по отношение намаляване на младежката безработица, която е в синхрон с активния процес на прилагане на мерки и политики от страна на институциите. Като негатив се отчита, че 54% не работят по специалността си, а едва 30% са се реализирали спрямо образованието си. Придобиването на висше образование е до голяма степен гаранция за заетост. Само 4% от всички висшисти към момента на провеждане на проучването са били безработни. През 2016 г. са финансирани 36 младежки информационно консултантски центрове на територията на 28 от големите градове и 39 младежки инициативи, свързани с доброволчество. Нагласите на младите хора към гражданските процеси в България са в по-голяма степен оптимистични, отколкото песимистични. Сред имащите право на глас близо 50% гласуват винаги или често. В заключение господин Младенов подчерта, че изпълнението на приоритетите и целите на държавната политика за младите хора в страната е свързано както с постигането на определени резултати в конкретните секторни политики, така и с по-доброто взаимодействие и синхрон между отделните звена на изпълнителната власт по отношение на мерките и дейностите, насочени към подобряване на живота на целевата група. В последвалата дискусия народният представител Ирена Анастасова зададе въпрос: кои са най-тежките проблеми, свързани с младежите, на които трябва да се търси решение? Господин Младенов посочи гражданската активност на младите хора, групата на неучещите и неработещите и по-малката вяра на младите хора в институциите като основни проблеми на днешното поколение. Професор Станилов изрази мнение, че бизнесът е важно не само да говори за проблемите, а и да даде високи заплати на младите хора, за да не заминават, а да останат в държавата. Народният представител Милена Дамянова подчерта, че младите хора имат различни разбирания и различни изисквания, това са едни нови поколения. Със забрани и ограничения няма да ги задържим в България. Важно е бизнесът да влезе реално в системата на образованието и да ги мотивира включително и със заплащане, за да бъдат убедени, че образованието, което са получили, ще им донесе доходи, ще им донесе добър стандарт на живот и лично щастие тук, в България. Народният представител Галя Захариева посочи, че България има едни от най-можещите и знаещите млади хора. Ние като общество, техните родители, трябва да направим така средата, че те да бъдат достатъчно мотивирани да се върнат тук и да прилагат своите знания, но и ние да сме готови да им дадем шанса да го правят. Защото много често в различните сфери, включително и в нашата сфера, ние не даваме шанс на младите и подготвени хора да работят, единствено водени, за съжаление, от страха, че те са по добри от нас. След проведено гласуване с резултати 14 „за“, без „против“, 6 „въздържал се“ Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме Годишния доклад за младежта за 2016 г., № 802-00-19, внесен от Министерския съвет на 20 април 2018 г.“ Сега ще Ви запозная и с втория Доклад за младежта за 2017 г., № 802-00-55, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2018 г. „На свое редовно заседание, проведено на 23 януари 2019 г., Комисията по образованието и науката разгледа Годишен доклад за младежта за 2017 г., № 802-00-55, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2019 г. В заседанието взеха участие от Министерството на младежта и спорта: госпожа Ваня Колева – заместник-министър, господин Петър Младенов – началник-отдел „Младежки политики“, госпожа Гергана Рошманова – главен експерт дирекция „Младежки политики“, и госпожа Ралица Мутафчиева парламентарен секретар; от Министерството на образованието и науката: госпожа Таня Михайлова – заместник-министър, госпожа Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, и госпожа Йорданка Петрова – парламентарен секретар. От името на вносителя Докладът бе представен от госпожа Ваня Колева, която посочи, че той е резултат от обобщена информация за реализираните мерки на компетентните институции, отговорни за разработване и прилагане на политики за младежта. Целта на Доклада е да покаже специфичните за тази целева група проблеми, социално-икономическите реалности, начина на живот на младежите, както и техните нагласи и ценности. Над 70% от младите хора смятат, че средствата им за живот са достатъчни. Младежите, които са в тежко социално положение, са основно от етническите малцинства. През 2017 г. намалява броят и относителният дял на напусналите училище спрямо общия брой ученици – от 2,9% през 2016 г. (или 21 170 души) 170 души) до 2,7% (или 20 092 души), с което се прекъсва установената през последните четири години тенденция на стабилно нарастване на този показател. С Решение № 373 на Министерския съвет от 5 юли 2017 г. е създаден Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Завършващите средно образование, които продължават да учат в България, са 51%, а 14% заминават да учат в чужбина. Безработицата при младежите през 2017 г. е намаляла с почти 16%. Над 50% от работещите млади декларират, че са намерили по-лесно своята работа спрямо очакванията им за този процес. В България младежите с основно и средно образование в по-голяма степен са склонни при възможност да заминат в чужбина. По-голяма част от хората с висше образование имат нагласа да останат да живеят в България. Наблюдава се тенденция към повишаване на броя на завръщащите се младежи в България след завършване на образованието им в чужбина. Изготвен е Проект на национална програма „Заедно за всяко дете“ за 2018 г. на стойност 450 000 лева с цел да бъде подкрепена съвместната работа на институциите по изпълнението на Механизма за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици и за ангажиране на родителите в този процес. Политиката на Министерството на младежта и спорта е насочена към насърчаване на учащите за системни занимания със спорт, създаване на навици за здравословна двигателна активност и възможности за спортна изява. В изпълнение на тази политика Министерството администрира ежегодно програмите „Спорт за деца в риск“ и „Развитие на спорта на учащите“. Госпожа Колева подчерта, че стратегическата визия на Министерството на младежта и спорта е насочена към изграждане и реализиране на единна, последователна и устойчива младежка политика в България, основана на сътрудничеството и съвместното управление с младите хора на национално, регионално, областно и общинско ниво. В последвалата дискусия участие взеха народните представители Милена Дамянова, Анелия Клисарова, Таня Петрова и Донка Симеонова. Народният представител Донка Симеонова изказа поздравления за това, че Докладът е базиран на сериозни проучвания и анализи. Важно е да се направят изводите и да се набележат мерките, които трябва да бъдат предприети. Препоръка към Министерството на образованието и науката отправи народният представител Милена Дамянова. Освен за STEM, за което се говори много в последните месеци, да започне да се говори повече и за гражданско образование, защото това също е приоритет в управленската програма на ГЕРБ от доста години. Докладът на Министерството на младежта и спорта ясно доказва, че има необходимост от това. и да се насочат учениците от по-ранна възраст така, че да знаят, че имат перспектива и ако са на училище, ще получават знания и възможност за реализация в обществото. Народният представител Таня Петрова постави въпрос превърнал ли се е град Варна в стратегически център за бизнеса и за младите хора след проведени над 140 инициативи за времето, когато той е Европейска младежка столица. Заместник-министър Ваня Колева и заместник-министър Таня Михайлова отговориха на поставените от народните представители въпроси. След проведено гласуване с резултати: 11 „за“, без „против“ и 9 „въздържали се“, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме Проект за решение за приемане на Годишния доклад за младежта за 2017 г., № 802-00-55,

с вносител Министерският съвет. На заседанието присъства госпожа Ваня Колева – заместник-министър на младежта и спорта, която представи Годишния доклад за младежта за 2016 г. Тя посочи, че Докладът е изготвен на база обобщената информация от всички институции, чиято дейност има отношение върху младежите в страната. За нуждите на Доклада е реализирано и национално представително проучване на тема „Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната“. Структурата е съобразена и с основните приоритети и стратегически цели на политики за младите хора, залегнали в Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г. Информацията в Годишния доклад за младежта е съобразена с основните приоритети на политиката за младите хора в страната, насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на международния и междукултурния диалог и повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

Целевата прогноза на НСИ показва, че в периода до 2020 г. броят на младите хора ще намалява, като особено рязко това ще се отрази на възрастовите групи 15 – 19 години и 20 – 24 години. Във връзка с изпълнението на Приоритет „Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора“ се наблюдава положителна тенденция по отношение намаляване на младежката безработица, която е в синхрон с активния процес на прилагане на мерки и политики от страна на институциите. Коефициентът на безработица за младежите от 15 до 29 години е 12,2%, който е с 2,2% по-нисък спрямо 2015 г. Това, което се отчита като негатив, е, че 54% не работят по специалността си, а едва 30% са се реализирали спрямо образованието си. Очертава се необходимост от подобряване координацията между институциите за повишаване ефективността от мерките за ранно кариерно ориентиране, както и инвестиране в подходящи форми на обучение за придобиване на професионални умения и ключови компетенции и развиване на предприемачески дух. През отчетния период е нараснал броят и капацитетът на предоставяните социални услуги за младежи в неравностойно положение, а също така и размерът на отделените за целта финансови средства. Към края на месец декември 2016 г. общият брой на социалните услуги в общността, включително от резидентен тип, е 1 095, с общ капацитет 22 771 места. Общият размер на средствата за 2016 г.

социална и професионална интеграция, специализирани консултации, възможности за младежко участие, международни инициативи или доброволчество. Само спортните мероприятия са по-търсени. Може да се отбележи, че относно възможностите за участие в международни инициативи, срещи и други прояви, в най-голям дял младежите оценяват, че по-скоро трудно намират информация. В заключение госпожа Колева каза, че изпълнението на приоритетите и целите на държавната политика за младите хора в страната е свързано както с постигането на определени резултати в конкретните секторни политики, така и с по-добро взаимодействие и синхрон между отделните звена на изпълнителната власт по отношение на мерките и дейностите, насочени към подобряване на живота на целевата група. Това сътрудничество е необходимо да бъде развивано и прецизирано не само на национално, но и на регионално и местно ниво чрез прилагане на по-гъвкави модели на координация и партньорство между всички заинтересовани страни. В тази връзка е необходимо да бъдат предприети действия за предефиниране на целите и мерките в младежката сфера с цел засилване на положителния ефект от прилаганите политики за младите хора в България. След приключване на обсъждането

на политиката за младите хора в страната, залегнали в Националната стратегия за младежта (2010 – 2020 г.) – насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на международния и междукултурния диалог и повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

броят на младите хора ще намалява, като особено рязко това ще се отрази на възрастовите групи 15 – 19 години и 20 – 24 години. Докладът предоставя статистика от Агенцията по заетостта, която показва, че безработните до 29 години се свиват с почти 16%, като отчита, че около 42% от работещите млади хора нямат намерение да сменят своята работа, докато около 13% са в процес на търсене на нова работа към момента на проучването. Коефициентът на безработица за младежите от 15 до 29 години е 9,9%, който е с 2,3% по-нисък спрямо 2016 г. Заместник-министър Колева информира членовете на Комисията за постигнати резултати по отношение на инициативи, обучения и услуги, предоставяни от Младежките информационно-консултантски центрове, където са участвали 214 От тях 58 912 са били млади хора в неравностойно положение, 21 805 са безработни, 41 955 са работещи, 105 202 са ученици, а 41 221 са студенти. Към края на месец декември 2017 г. общият брой на социалните услуги за деца и пълнолетни, включително от резидентен тип, е 1 120, с общ капацитет 23 167 места. Към месец декември 2017 г. на територията на страната функционират 817 социални услуги, включително от резидентен тип, делегирани от държавната дейност, подходящи за деца и млади хора на възраст 18 до 25 г. Докладът отчита, че българските младежи нямат сериозни социални дефицити, като 70% от младите хора смятат, че средствата им са достатъчни за пълноценно хранене, закупуване на облекло, закупуване на обувки, заплащане на електрическа енергия и закупуване на лекарства. Младежите, които са в тежко социално положение, са най-вече част от етническите малцинства, което се оказва основният фактор за ниския им социален статус.

Това е особено валидно за младите хора, живеещи в села и малки населени места. Наблюдава се тенденция към повишаване на броя на завръщащите се младежи в България след завършване на образованието си в чужбина. Все още е голям делът на младежите, които не проявяват интерес към политиката. Очертава се необходимост от подобряване координацията между институциите за повишаване ефективността от мерките за ранно кариерно ориентиране, както и инвестиране в подходящи форми на обучение за придобиване на професионални умения и ключови компетенции и развиване на предприемачески дух. В заключение госпожа Колева каза, че младите хора в България, като своите връстници в Европа, са изправени пред безброй предизвикателства, свързани с тяхното образование, реализация, качество на живот и така нататък. Групата на младите хора е една от най-динамичните поради бързия преход от една роля в друга – средно образование, висше образование, работа, семейство и така Това предполага ясен анализ и дефиниране на ясно постижими цели спрямо всяка една от определените групи, които влизат в общата съвкупност като млади. В последвалата дискусия народният представител Весела Лечева изрази резерви относно обективността на данните, представени в Доклада. Народният представител Галя Желязкова изказа своето задоволство от отчетените резултати в Доклада, като допълни, че трябва да продължат усилията в тази посока. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 10 гласа „за“,

Благодаря Ви, доктор Адемов. Постъпили са и становища за двата доклада – за 2016 и 2017 г., от Комисията по здравеопазването. С тях ще ни запознае членът на Комисията Александър Иванов. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги!

за 2016 г. и Проект за решение, № 802 00-19, внесен от Министерския съвет на 20 април 2018 г.

заместник-министър на младежта и спорта, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентските организации, и други. Годишният доклад за младежта за 2016 г. беше представен от госпожа Ваня Колева. Тя информира членовете на Комисията, че изготвеният Доклад е съчетание от обобщена информация на компетентните институции, отговорни за младежките политики, както и от проучване, извършено от изследователски център по поръчка на Министерството на младежта и спорта на тема „Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната“. Проучването е базирано на въпроси, които следват основните теми и приоритети в Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г. Годишният доклад за младежта отчита изпълнението на приоритетите и целите на Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г. в съответствие с чл. 5, ал. 3 от Закона за младежта. Важно е да бъде отбелязано, че съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за младежта „младежи“ са лица на възраст от 15 до 29 години включително. Данните от Доклада сочат, че делът на младите хора в Европейския съюз непрекъснато намалява през последните години. У нас за 2016 г. младите хора на възраст между 15 – 29 години са и 125. От тях 849 хиляди и 989 живеят в градовете. Останалата част живеят в селата. Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г. са заложени девет на брой стратегически цели, съобразно които е структурирана основната част от разглеждания Доклад за младежта за 2016 г. В изпълнение на стратегическа цел „Насърчаване на здравословния начин на живот“, данните от Доклада сочат, че са проведени в тази насока различни кампании сред младите хора. През 2016 г. Министерството на здравеопазването с партньорството на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, и представителството на Европейската комисия в България финализират Национален ученически конкурс „Посланици на здравето“ за учебната 2016/2017 г. Изданието на конкурса се е провело в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора и превенция на поведенчески и рискови фактори за здравето. През 2016 г. Министерството на здравеопазването е провело национална кампания против тютюнопушене, популяризирани са кабинети за безплатно консултиране и отказване от тютюнопушене. През периода март – май 2016 г. Министерството на здравеопазването и Националният център по обществено здраве и анализи заедно с екипи от 28-те регионални здравни инспекции в страната организират и провеждат Трето национално проучване за оценка разпространението на затлъстяване сред децата в I клас, в рамките на „Европейска инициатива на Световната здравна организация за наблюдение на затлъстяването при децата“. През 2016 г. са проведени общо 948 информационни кампании по теми, свързани с ХИВ и полово предавани болести, от които три са национални. Данните от Доклада сочат, че 6% от младите хора в страната страдат от хронични заболявания. 90% от представителите на целевата група на млади хора оценяват здравословното си състояние като отлично и много добро. По отношение на физическата активност практикуващите спорт млади хора са 32% според данните от Доклада, 66% не спортуват. Близо половината (46%) от българските младежи пушат цигари, като с напредването на възрастта делът им се покачва. от младите хора, според данните на Доклада, са употребявали леки наркотици, 1% са декларирали употреба на тежки наркотици. Следва да се има предвид, че получените резултати че получените резултати е възможно да са по-ниски от реалната употреба на наркотици, тъй като при такъв тип въпроси е възможно да има ефект от притеснение при някои младежи. В заключение, данните от разглеждания доклад по отношение на вредните навици показват, че българските младежи осъзнават негативите, свързани с употреба на наркотици, алкохол, цигари и сексуални контакти без предпазване. Въз основа на проведеното

№ 802-00-55, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2018 г. На свое редовно заседание, проведено на 7 февруари 2019 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Годишен доклад за младежта за 2017 г. и Проект за решение, № 802-00-55, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2018 г. На заседанието присъстваха:

господин Стоян Андонов – заместник-министър на младежта и спорта, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентските и на неправителствените организации. Годишният доклад за младежта за 2017 г. бе представен от господин Стоян Андонов – заместник-министър на младежта и спорта. Докладът се изготвя на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за младежта и се одобрява ежегодно от Народното събрание. Неговата цел е да покаже специфичните за тази целева група проблеми, начина на живот на младежите и техните нагласи и ценности, както и да отчете предприетите мерки за постигане на целите на държавната политика за младежта. Статистическите данни в Доклада отчитат, че България следва общата за Европейския съюз тенденция на застаряване на населението. Младите хора на възраст между 15 – 29 години постоянно намаляват, като за нашата страна това е приблизително с 40 000 младежи за година. Запазва се нивото на миграцията на младите хора от малките населени места към градовете, като повече от три четвърти от младежите живеят в градовете и само една четвърт в селата. През отчетния период Министерството на здравеопазването е реализирало в страната значителен брой дейности по промоция на здравето и профилактика на болестите сред деца и ученици в рамките на Националната програма за превенция на Дейността на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“ в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора и в частност – превенция и отказване от тютюнопушене, продължава и през 2017 г. Партньори в рамката на конкурса са Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Министерството на околната среда и водите, както и представителството на Европейската комисия в България. В областта на младежките дейности и здравословния начин на живот Министерството на младежта и спорта утвърждава нова Национална програма, разработена като допълнителен инструмент за насърчаване на социално отговорното поведение на младите хора и превенция на различните видове зависимости. През 2017 г. процентът на младите хора, страдащи от хронични заболявания в страната се запазва – като се отчитат по-ниски нива на ангажираност към здравословното състояние. По отношение на профилактичните прегледи 53% декларират, че се възползват от правото си на профилактичен преглед и само 19% посещават лекар по дентална медицина. Представителите на целевата група, които определят здравословното си състояние като отлично и много добро, съпоставени към същите от предходната година, отчитат процентно повишаване от 90% за 2016 г. на 93% за 2017 г. По отношение на физическата активност изложената в документа информация показва, че 67% от младите хора в България не спортуват, а едва 38% от тях са заинтересовани от здравословното хранене. Процентът на пушещите български младежи се запазва – 46%, като с напредване на възрастта той нараства. Съгласно данните в Доклада 11% от младите хора са употребявали леки наркотици, а 1% са декларирали употреба на тежки наркотици. Основните изводи в документа насочват вниманието на компетентните институции към необходимостта от предприемане на координирани и целенасочени действия за насърчаване и възпитаване на отговорно поведение, съответстващо на съвременната политика, ориентирана в полза на младите хора в България. След проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: 12 гласа „за“, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме Проект за решение за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2017 г., № 802-00-55, внесен от Министерския съвет на 14 декември ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Постъпили са становища по Годишния доклад за младежта за 2016 и 2017 г. от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Кой ще ни запознае с Има ли член на Комисията? Постъпили са становища и от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Господин Искрен Веселинов ще ни запознае със становищата на Комисията, на която е председател.

колеги, „ДОКЛАД за младежта за 2017 г., № 802-00-55, внесен от Министерския съвет На редовно заседание, проведено на 31 януари 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Годишен доклад за младежта за 2017 г., № 802-00-55, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2018 г. В заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерството на младежта и спорта: господин Асен Марков – главен секретар, господин Петър Младенов – директор на дирекция „Младежки политики“,

Годишният доклад за младежта за 2017 г. е изготвен въз основа на чл. 5 от Закона за младежта. Докладът е съчетание от обобщената информация от всички институции, чиято дейност има отношение към младите хора в страната, данни от Националния статистически институт, Евростат и други национални и международни проучвания, свързани с тематиката на документа и отчетния период, и от национално представително проучване сред младите хора в страната, чийто възложител е Министерството на младежта и спорта. Структурата на Доклада е съобразена с основните приоритети на политиката за младите хора в страната, залегнали в Националната стратегия за младежта (2010 – 2020 приета от Министерския съвет. Основните аспекти и приоритети, залегнали в Националната стратегия за младежта (2010 – 2020 г.), са подобряване на качеството на живот на младите хора, чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал за развитието на страната, насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на международния и междукултурния диалог и повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността. В Доклада е представена структурирана и изчерпателна информация за резултатите по всички основни приоритети и предприетите мерки и дейности от държавните институции и общините в страната за тяхната реализация за 2017 г. Направени са съответните изводи и препоръки за дейностите по отделните приоритети, като са предвидени действията, които трябва да бъдат предприети от страна на отговорните институции за подобряване на условията за живот и реализация на младите хора в страната. В хода на дискусията бяха поставени въпроси от страна на членове на Комисията, на които отговориха представителите на Министерството на младежта и спорта. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 9 гласа „за“, без „против“ и 7 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Проекта за решение за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2017 г., № 802-00-55, внесен от Министерския съвет.“ Благодаря, господин Председател. Благодаря, господин Веселинов. Сега ще се върнем към Доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Господин Нунев, заповядайте – имате думата да ни запознаете с него.

редовно заседание, проведено на 2 май 2018 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Годишен доклад за младежта за 2016 г. и Проект за решение, № 802 00-19, внесен от Министерския съвет

Гергана Джугларска – главен експерт в Дирекция „Младежки политики“. Годишният доклад бе представен от господин Петър Младенов. Докладът е обобщена информация от компетентните институции, отговорни за младежките политики, както и от проведеното проучване „Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната“, чиято цел е ясно да се покажат специфичните за целевата група (15 – 29-годишни) проблеми, социално-икономическите реалности, начинът на живот на младежите, както и техните нагласи и ценности. Въпросите, заложени в проучването, следват основните теми и приоритети, заложени в Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г.: насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора; подобряване достъпа до информация и качествени услуги; насърчаване здравословния начин на живот; превенция на социалното изключване на младите в неравностойно положение; развитие на младежкото доброволчество; повишаване на гражданската активност; развитие на младите хора в малките населени места и селските райони; развитие на междукултурния и международния диалог и повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността. С членството на България в Европейския съюз се прилагат стандартите, ценностите, критериите и принципите за провеждане на модерна политика в полза на младите хора. Концептуалната политика се основава на следните точки: младежта е ценен ресурс; всеки млад човек има значение; поощряване на младежкия потенциал; инвестиране в младежта; създаване на възможност и осигуряване на достъп до формирането и осъществяването на държавната младежка политика. В България в момента действа Национална стратегия за младежта (2010 – 2020 г.), която представлява първата дългосрочна визия за развитието на младите хора. Данните, посочени в Годишния отчет, очертават направените основни изводи, насочени към подобряване и поставянето на основите на нови младежки политики, отчитайки динамиката в развитието на различните профили на младите хора и обективно съществуващите социо демографски характеристики. По отношение на вътрешната сигурност и обществения ред, проучването сочи, че институционалния авторитет на полицията е стабилен. Над 50% от младите хора биха се обърнали към тази институция. Въпреки това изследването регистрира голям дял на пасивност и инертност по отношение на отговорното гражданско поведение на младите относно реакцията им при нарушение, на което са станали свидетели. 48% от младежите биха подали жалба в съда, ако са нарушени личните им права. Сравнително висок дял – 21%, биха се защитили сами, включително чрез насилие. Изследването показва и по-скоро латентна и пасивна готовност за участие на младите хора в доброволческа дейност. При наличие на добра среда за нагласа към проблема и активизиране на готовност може да се направи извод за наличието на голям потенциал за включване на младите хора в доброволчески инициативи. Министерството на младежта и спорта поддържа и Национална информационна страница за младежта, от която може да се открива ценна информация в полза на младите хора. В разискванията взеха участие народните представители Цветан Цветанов, Иван Иванов и Тодор Байчев. В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 8 гласа „за“, 4 гласа „против“ и без „въздържал се“ подкрепи внесения Годишен доклад за младежта за 2016 г. и Проект за решение, №

сигурност и обществен ред разгледа Годишен доклад за младежта за 2017 г. и Проект за решение, № 802 00-55, внесен от Министерския съвет на 19 декември 2018 г. На заседанието присъства представител от Министерството на младежта и спорта: Петър Младенов – началник отдел „Младежки политики“. Годишният доклад бе представен от господин Младенов. Докладът е обобщена информация за реализираните политики, мерки и дейности, насочени към младите хора в страната, реализирани от отговорните институции в изпълнение на целите на държавната политика за младежта. Докладът съдържа и детайлни данни от проведеното национално представително проучване сред младите хора в страната, възложено от Министерството на младежта и спорта, както и данни от Националния статистически институт, Евростат и други национални и международни проучвания, свързани с тематиката на документа и отчетния период. С членството на България в Европейския съюз се прилагат стандартите, ценностите, критериите и принципите за провеждане на модерна политика в полза на младите хора. Младите хора в България са изправени пред много предизвикателства, свързани с тяхното образование, реализация и качество на живот. Много европейски и световни изследвания показват промяна в нагласите на младежта през последните години. Принос за това имат комуникационните технологии, глобализацията, промяната в динамиката на живот и прочее, които влияят сериозно върху живота на днешната младеж. Повишават се изискванията им в сферата на сигурността, професионалната реализация и качеството на живот. е за подценяване проблемът с младите хора, които остават маргинализирани, с ниско образование и липса на работа. Концептуалната политика се основава на следните принципи и приоритети: младежта е ценен ресурс; всеки млад човек има значение; поощряване на младежкия потенциал; инвестиране в младежта; създаване на възможност и осигуряване на достъп до формирането и осъществяването на държавната младежка политика. По отношение на вътрешната сигурност и обществения ред проучването сочи, че институционалният авторитет на полицията е стабилен. Над 50% от младите хора биха се обърнали към тази институция. Въпреки това изследването регистрира голям дял на пасивност и инертност по отношение на отговорното гражданско поведение на младите относно реакцията им при нарушение, на което са станали свидетели. Изследването показва и по-скоро латентна пасивна готовност за участие на младите хора в доброволческа дейност. При наличие на добра среда за нагласа към проблема и активизиране на готовност може да се направи извод за наличието на голям потенциал за включване на младите хора в доброволчески инициативи. Дейността по Националната програма „Работа на полицията в училищата“ е съществена част от превантивната дейност на полицейските служители по отношение на престъпленията, извършени от и срещу деца. По програмата са изнесени 8073 лекции в 1529 училища с участието на 762 полицейски служители. Беседи „Час на полицая“ са проведени в 6934 паралелки от I до XII клас в училищата в страната. Разпространени са брошури за превенция на употребата на наркотични вещества, алкохол и цигари, които включват и правила за безопасно поведение на децата и родителите. Успешно се провежда и програмата „Детско полицейско управление“ с цел ценностно отношение към

за необходимостта от координирани и целенасочени действия на компетентните институции, включително и законодателни инициативи, които да възпитават и активират гражданско поведение, адекватно на ценностите и принципите на модерната модерната политика към младите хора. В резултат на проведеното гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 9 гласа „за“, без „против“ и 8 гласа „въздържал се“

Това бяха всички доклади на комисиите. Откривам разискванията. Имате думата. Има ли изказвания? Господин Али, заповядайте. АЛИ СЕВИМ

Ще започна с кратък цитат от Доклада, който гласи: „Много европейски изследвания показват промяна в нагласите на младите хора през последното десетилетие“. Да, нагласите на младите хора се промениха бързо. Въпросът е колко бързо ние се нагласихме към тази промяна и какво направихме през последните десет години. Фактът, че Докладът за 2016 г. го приемаме близо три години по късно, това за нас е, меко казано, нелогично и ние от ДПС не знаем доколко е актуален този доклад предвид бързата промяна в нагласата на младите хора. „Свободното време на младите хора е поле за развитие по личен избор, стига да са налице необходимата инфраструктура, качествени услуги и информация“ – пише в Доклада, уважаеми колеги, и е вярно. Но необходимата инфраструктура я няма, нямаше я и през 2016 г. в малките населени места, няма я и днес, тъй че условието необходима инфраструктура я няма. Оттук следва, че констатацията за свободното време на младите хора в повечето малки населени места в България в момента не е вярно. Реалностите и проблемите са ясно дефинирани в Доклада. Ясни са и посоките на действия само действията категорично закъсняват, и то с години. В Доклада са посочени 275 хиляди 136 млади хора до 29 години, че живеят в селата. Тази отделна съвкупност, както я наричате Вие, има далеч по-различни проблеми от младите хора например, които живеят в София. Младежите от различните области и градове не бива и не трябва да се слагат под общ знаменател, защото безработицата и ниските доходи са приоритет в малките населени места. Когато говорим за млади хора, според нас от „Движението за права и свободи“ трябва да има диференциран подход. Да, цялата тази статистика в Доклада е необходима, но тя по-скоро показва, че тъпчем на едно място от години с висок процент на младежка безработица в сравнение с предходни години – има все по-малко млади хора, деца, ученици, които завършват своето средно образование в малките населени места. Това е поради разликата в достъпа на образование в градовете и селата, която става все по отчетливи. Това са фактите, уважаеми колеги, в Доклада. Още един тревожен факт в Доклада, според който България е сред страните, в които най-малко млади хора не са пушили поне веднъж в живота си – 55%. Същото е с алкохола и наркотичните вещества. В България процентът на 16-годишните, опитали някакъв алкохол поне веднъж в живота си, запазва около 86%, като разликата между момчетата и момичетата, уважаеми колеги, е едва 3%. И тук пред нас стои въпросът: защо пишем тези доклади, след като те не помагат и не обръщат негативната тенденция? Давам Ви веднага следния пример. В Доклада пише, че в Детска педагогическа стая на отчет се водят близо 9 хиляди младежи. Въпросът е, че няма нито дума в Доклада за това, какво какво от това като се водят и какъв е резултатът от това водене? Според нас, според „Движението за права и свободи“, всяка една от тези тревожни констатации, трябва да бъде съпътствана, първо, с мерки, но мерки бързи и действени и под всеки проблем да са посочени постигнатите резултати. от българските младежи декларират, че при първа възможност биха отишли да живеят в чужбина. Убеден съм, че ако сега се направи едно актуално допитване, този процент ще бъде много по-висок.

Ние от „Движението за права и свободи“ считаме, че не е необходим огромен труд, за да се обединим около няколко актуални годишни програми – тези, които са актуални в момента. Особено важно за младите хора е да започнат поетапно истинската работа за справянето с демографския проблем. Колегите, които представиха Доклада за 2017 г., ако Ви е направило впечатление, в сравнение с 2016 г., населението на България е намаляло с близо 52 хиляди души, а това е една средно голяма община, която е изчезнала от картата на България. Именно затова, ние считаме, че трябва да има конкретика, която да гради, а не констатации, записани в докладите. Само така тези доклади имат своя ефект, когато са придружени с конкретика за работата на институциите, от които зависи тревожната тенденция за живота на младите хора да бъде преустановена. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, господин Али. Има ли реплики? Няма. Има ли други изказвания? Заповядайте – имате думата,

Младежката политика не е само политика, която се свързва с инфраструктура, спорт, изкуство, култура, образование, IT-технологии. Младежката политика е съвкупност от всеки един аспект на заобикалящата ни среда. Младежките политики целят подпомагане на младежите и младежкия сектор и дават възможност младите хора да стартират своя живот наравно, като подпомагат тяхната дейност, адаптация и им дават възможност да покажат своите умения и компетенции. Много неща могат да се кажат за това каква трябва да бъде политиката, водена в този сектор. Безспорно, младите хора са приоритет на правителството и на Политическа партия ГЕРБ. Редица са примерите, които можем да дадем, но няма да се спирам на тях, защото всеки един от Вас ги вижда. Ще се спра на двата доклада, които разглеждаме днес. За първи път докладите носят положителна тенденция, като отразяват данните за дейностите, извършени от всички държавни институции и резултатите от тях. Това, което ни предстои безспорно, е много работа, за да можем да затвърдим развитието на този сектор. Важно е да отбележим, че повишаването на гражданската активност е един от приоритетите в държавната политика за младежта. когато говорим за младите хора, ние не трябва да говорим с негативизъм. Младите хора имат най-много нужда от оптимизъм, положителна гледна точка и подкрепа. Приветствам усилията на Министерството на младежта и спорта да бъдете неотлъчен партньор на всяка една дейност на младежите в страната. Благодарение на активния диалог, който се осъществява с неправителствения сектор и се реализират многобройни обучения и семинари, целящи да повишат информираността и да подпомогнат сектора. Чрез проектите и програмите от институциите до голяма степен се успява да се успява да се изградят компетенции и допълнителни квалификации у младите хора. Всеки един от нас знае, че най-важните умения за комуникация се изграждат точно в тази извънкласна дейност, в която могат да получат допълнителни знания. Когато паралелно с това образованието е приоритет номер едно на правителството, съм убедена, че и последващите доклади ще носят смисъла на развитие в положителната насока. В докладите се засягат няколко много важни много важни теми: специфичните за тази целева група проблеми, социално-икономическите реалности, начинът на живот на младежите, както и техните нагласи и ценности. В тях може да се види нагледно информацията по отношение на социалния статус, образованието, заетостта и миграцията, правата, процесите и комуникацията при младите хора. По отношение на заетостта по данни на административната статистика на Агенцията по заетостта се показва, че младежката безработица в страната ни значително е намаляла спрямо 2016 г. Динамиката на младежката безработица през 2017 г. показва, че през декември 2017 г. безработните до 29-годишна възраст се свиват с почти 16% спрямо януари 2017 г. Четиридесет и два процента от работещите млади хора нямат намерение да сменят своята работа. Макар да не е обхват на Доклада, искам да споделя с Вас статистиката за 2018 г., която наистина ни подсказва, че ситуацията в сектора следва последователна и положителна тенденция. Броят на регистрираните безработни младежи до 29-годишна възраст към 31 декември 2018 г. е с близо 7 хиляди по-малко в сравнение с младежите, регистрирани до 31 декември 2017 г. Делът на безработните младежи до 29-годишна възраст в общия им брой безработни също намалява 13,2% през декември 2018 г., за сравнение през декември 2017 г. с 14,2%. Не на последно място искам да отбележа, че младите хора в България не се отличават по нищо от младите хора в Европа. Те стоят пред еднакви предизвикателства, свързани с образование, реализация и качество на живот. Групата на младите хора е една от най-динамичните и бързо развиващите се заради прехода и бързата роля, която преминават една в друга – образование, работа, семейство и други. Движението от малките населени места към големите градове е валидно за цяла Европа, даже не обхваща само и единствено младите хора. Свободата на движение е едно от основните права на Европейския съюз и е нормален елемент, който се наблюдава от всички страни в Съюза. Навлизането на информационните и комуникационните технологии, глобализацията, както и промяната в динамиката на живот, влияят сериозно върху днешното поколение. Днес те имат повишени изисквания към случващото се около тях, но най-вече в сферата на сигурността, професионалната реализация и качеството на живот. Затова в усилията на всички нас трябва дълбоко да залегнат нуждите на младото поколение – борбата със социалното неравенство, социалното изключване чрез създаване на повече възможности за личностно, професионално и социално развитие, което е гаранция за пълноценен живот. Младите хора имат нужда от сигурност, изразена в подкрепата в наше лице, независимост и шанс за развитие. Приветствам докладите за 2016 г. и 2017 г. Убедена съм, че заедно можем да продължим да се борим с предизвикателствата, които стоят пред младото поколение. Необходимо е да се вслушваме в него, защото то винаги има какво да ни каже. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Желязкова. Има ли реплики? Няма. Има ли други изказвания?

Господин Атанасов, заповядайте да прочетете решенията.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! „РЕШЕНИЕ за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2017 г.